да приеме решение за провеждане на извънредно пленарно заседание на 15 април 2014 г. – вторник, от 14,00 до 19,00 ч. при следния дневен ред: ред: 1. Ново обсъждане на Закона за Сметната палата, приет от Народното събрание на 28 март 2014 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 70 от 9 април 2014 г. на Президента на Република България.

Не бива да се усвояват най-лошите форми на парламентарно поведение, колкото и прилепчиво да е това заболяване към Българския парламент. Заповядайте,

април 2014 г. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Вносители – Румен Гечев и група народни представители, от 7 март 2014 г. Благодаря. Благодаря Ви, господин Мерджанов. Има ли противно предложение? Няма. Режим на гласуване предложението на господин Атанас Мерджанов.

при докладвания дневен ред. Уважаеми народни представители, няколко съобщения:

на 28 март 2014 г. Закон за Сметната палата се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по бюджет и финанси да докладва пред народните представители указа на Президента и мотивите към него. него. Внесена е от Сметната палата актуализираната Годишна програма за одитната дейност за 2014 г. Освен в Комисията по бюджет и финанси, тя е на Ваше разположение в Библиотеката на Народното събрание.

Вносител – Министерският съвет. Ако обичате, режим на гласуване.

на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител – Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, който ще бъде докладван, за да се направят съответните предложения на второ четене. Съгласно приетата седмична програма

Предлагам да продължим с работата по законодателството до изчерпването на тази точка от дневния ред, за да можем да освободим извънредното заседание от нова дискусия и продължаване на тази дискусия, ако има много желаещи. Господин Казак, заповядайте да докладвате измененията на Изборния кодекс за второ гласуване. Благодаря, уважаеми господин председател. „Доклад на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение на Изборния кодекс, № 454-01-39, внесен от Цецка Цачева и група народни представители.

ли разисквания? Няма. Поставям на гласуване наименованието на закона.

а пред думата „представените” се добавя „парламентарно”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Данаил Кирилов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. § 1: „§ 1. В чл. 46 се правят следните изменения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) Комисията се състои от 18 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции, както и по един член, предложен от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.” 2. Алинея 8 се изменя така: „(8) При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията.“

Има направено предложение от господин Четин Казак, което не е подкрепено от комисията. Ако обичате, режим на гласуване.

В чл. 261, ал. 1, т. 4 думата „квадратчета“ се заменя с „кръгчета“, а думата „квадратче” се заменя с „кръгче”.”

предложение от народния представител Четин Казак за създаването на нов § 10. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 9: „§ 9. В чл. 421, ал. 1, т. 5 думата „квадратчета” се заменя с „кръгчета”, а думата „квадратче” се заменя с „кръгче”.”

предложение от народния представител Четин Казак за създаването на нов § 12. Предложенията по т. 1 и т. 2 са оттеглени. Комисията подкрепя по принцип предложението за т. 3

Ако обичате, режим на гласуване.

за 45, против 20, въздържали се 25. Заповядайте, господин Карадайъ.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Заключителни разпоредби”.

Предложение от народния представител Четин Казак: „Създава се § 15 със следното съдържание: „В срок до три дни от влизането в сила на този закон президентът предприема необходимите действия за привеждане на състава на Централната избирателна комисия в съответствие с чл. 46, ал. 3.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 13: „§ 13. Президентът на републиката издава указ за попълване състава на Централната избирателна комисия съобразно изменението на чл. 46, ал. 3 в тридневен срок от влизането в сила на този закон.”

нов § 13? Няма. Има неподкрепено предложение на народния представител Четин Казак.

Има предложение от народния представител Четин Казак. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14: „§ 14.

става § 14. Гласували 89 народни представители: за 73, против 3, въздържали се 13. Предложението е прието